jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 153 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Kao što znate četvrtak je. Da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, ili da postavi neko pitanje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč **Milija Miletić** Zahvaljujem se.Uvaženi predsedniče, drage kolege, postaviću jedno pitanje novom ministru građevinarstva vezano je za izgradnju i rekonstrukciju dela puta koji se nalazi u delu Malčanske petlje. To je deo magistralnog puta koji vodi od autoputa prema istočnoj Srbiji preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, prema prema Negotinu, prema Prahovu. Inače, taj deo Malčanske petlje, o kome sam ja više puta govorio i tražio da bude odrađeno, tu treba da se odradi javna rasveta, da se osvetli.

da će taj deo puta biti odrađen, završen, odnosno osvetljen, da će se taj deo puta oko te Malčanske petlje napraviti još jedan prelaz do Niške banje, zato što sada kada je otvoren ovaj novi autoput ulaz prema Niškoj banji ne postoji. Zato je tu u tom delu Malčanske petlje preko Proseka ima mogućnosti i odrađena je ćuprija, treba samo da se odradi eksproprijacija zemlje. Inače, projekat postoji,

i oni koji žele da odu do Niša, ali da ne idu preko autoputa, a mogu da kažu da Niš kao centar jugoistoka Srbije je centar svih aktivnosti, svih nas,

i da ne bi išli preko autoputa, da plaćaju te putne prelaze, bilo bi dobro, i to je još jedno moje pitanje - da li će imati mogućnost da Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja zajedno sa sa gradonačelnicom Niša, da se rekonstruiše taj deo puta od Malčanske petlje prema Knjaževačkoj ulici?Inače, dužina tog dela puta je oko šest kilometara. Nadležnost jeste grada, odnosno lokalne samouprave, ali s druge strane ima i velika potreba što se tiče države Srbije da taj deo puta bude odrađen, zato što je tu zato što je tu frekvencija saobraćaja veoma velika, zato što tu ima i potrebe jer veliki broj privrednih subjekata tu funkcioniše, radi, upošljava ljude, i za sve nas koji dolazimo tim delom puta magistralnog puta istočne Srbije prema Nišu, a ne želimo da idemo preko autoputa, ovaj deo puta bi trebalo uraditi što pre, što hitnije.Gospodin Drobnjak kada sam bio sa njim na sastanku je obećao da će to biti odrađeno u toku 2020. godine, ali zbog situacije sa koronom, problema sa pandemijom, očekujem da će to biti odrađeno u toku 2021. godine.Još jedna od tih stvari jeste što taj deo autoputa, odnosno autoput iz Bugarske koji ide preko Niša prema Beogradu, i drugim zemljama,

Imali smo situaciju u subotu na nedelju, gde je dvadesetak migranata ušlo u posed jedne privatne firme koja radi, ima tehnički pregled, ima mesta gde se parkiraju kamioni, autobusi. Oni su tu ušli, i desio se nemio događaj, zato što je tu bio čuvar koji je reagovao na te ljude. Nije znao ko dolazi, imao je problema i upotrebio je vatreno oružje.

su ljudi koji kroz Srbiju žele da odu do EU, ali zbog situacije, zato što je područje gde je veliki broj firmi, gde ima i privatnih kuća, postoji opasnost i svi ljudi tamo su to već čuli i plaše se za svoju bezbednost.Još jednom, moramo svi odavde da apelujemo da se iznađe mogućnost da se tim ljudima pomogne na najbolji način. Sa druge strane, i naši sugrađani koji žive u tom području ili bilo kom području ukoliko dođe do situacije kao što se desila ova,

… 10,15 ljudi svako od nas mora tako da odreaguje.Mislim da bi bilo dobro da se nađe način da obezbedimo sigurnost i tih migranata, da im damo ljudskost, ali sa druge strane moramo paziti naše ljude jer ti ljudi sutra,

kolege, jako je dobro kada nadležni organi rade svoj posao, pa možemo da se vežemo za te informacije. Ja ću se vezati na odgovor na pitanje koje sam dobio od tužilaštva, zato što sam tamo, i vi ste, ja sam to predočio, dobili smo korisne informacije u tom odgovoru, pa ja sada opet tražimo obaveštenje od TOK-a, od Tužilaštva za organizovani kriminal o tome da li postoji, to je pravni termin, dokaz o životu „pruf of lajf“, za jedno osumnjičeno a nedostupno lice koje se navodno nalazi u Italiji, to je naravno Jadranka Drinić, sadašnja direktorka i suvlasnica i dalje „Dajrekt medije“ u postupku koji se vodi zbog krivičnog dela – zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju protiv fizičkih lica i pravnog lica „Dajrekt medije“?Da

i samo da, pošto sam vas i o tome obavestio, RTS kao Javni servis nije obavestila građane i pored informacije koju sam im ja dostavio, čemu ste bili svedoci, o odgovoru i o postupku tužilaštva

direktora i „Multikoma“, sada je samo direktora Šolakove „Dajrekt medije“. TOK kaže da je saslušano troje osumnjičenih, da je jedan nedostupan, gospođa Drinić, i da je saslušano čak 30 svedoka, što svedoči o sjajnom radu i niz drugih radnji je preduzelo tužilaštvo, ali moram da konstatujem da ni posle 16 meseci gospođa Drinić kao osumnjičena se nije odazvala pozivu naših i italijanskih organa.Prosto da kažem, nevin čovek rado sarađuje sa nadležnim organima da bi skinuo sumnju sa sebe.Ovo je nova informacija koja je za nas sve korisna, da znamo. Upravo advokat Jadranke Drinić i „Dajrekt medije“ Zdenko Tomanović je pre 16 meseci dao javnu izjavu da će njegova klijentkinja, citiram: „Jadranka Drinić nema nikakav razlog da se ne odazove pozivu“, a ipak ona se ni posle 16 meseci nije odazvala pozivu nadležnih organa. Stoga upućujem to pitanje i Zdenku Tomanoviću.Ali, ovde se pojavljuje sledeći problem – Mi ne znamo da li je gospođa Jadranka Drinić živa. Mi hoćemo da ona bude živa, mi brinemo o ljudima i zabrinuti smo, siguran sam svi, za njenu bezbednost kao svedoka i optužene i zbog toga postavljam ovo pitanje tužilaštvu. Prosto, da vodimo računa.Mafija najčešće likvidira, da vam ja kažem, ovakve svedoke. Glavnu korist od nestanka i nepojavljivanja Jadranke Drinić može da ima samo master majnd ove cele operacije o kojoj govorim, a to je, naravno, Dragan Đilas. Da vas podsetim, on ima dugu istoriju verbalnog i fizičkog, odnosno porodičnog nasilja.O tome da je ona u zaista ozbiljnoj opasnosti govori sledeće. Bivši šurak Dragana Đilasa je uhapšen i osuđen zbog šverca 2,4 kg kokaina. Saradnik najbliži Dragana Đilasa i njegov partijski funkcioner, a iz Kuršumlije, je uhapšen zbog šverca 66 kg marihuane, a opet najbolji prijatelj i najbliži saradnik Đilasove potpredsednice, gospođe Tepić, je uhapšen zbog niza krivičnih dela, što držanja 1,4 kg opojnih droga, trgovine opasnim materijama, eksplozivnim materijama, oružjem. Taj njen najbliži saradnik je izjavio da je ona od njega tražila i da iseli iz Pančeva novinara Miću Milakova, što je čist fašizam.Stoga

da ona dođe u kontakt sa njima, da da svoju izjavu i da bude saslušana? Pitamo njega i da li postoji dokaz da je ona uopšte živa? Hoćemo da pomognemo Jadranki Drinić, hoćemo da pomognemo našem pravosuđu. Živela Srbija. Hvala vam.

Poštovani predsedniče, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam Vladi Republike Srbije.Iako Republika Srbija, uprkos svemu, nastoji da poboljša odnose kako sa albanskim pregovaračima na KiM, tako i sa Republikom Albanijom, sa suprotne strane sve je intenzivnija retorika koja nikako ne doprinosi unapređenju odnosa niti rešavanju otvorenih pitanja.Od strane lidera kosovskih Albanaca neprekidno dolaze oštre provokacije i pretnje kojima se ističu njihove težnje za prisvajanjem ne samo delova naše teritorije, već i naše viševekovne istorije i kulture.Ono što zabrinjava jesu potpuno isti, a sve češći zahtevi i izjave zvaničnika Republike Albanije. Može se reći da se radi o rafalnom, organizovanom napadu i provokacijama Albanaca kojima se poništavaju svi pokušaji Srbije i njenog državnog rukovodstva, na čelu sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem, da se dijalog nastavi i dođe do mirnog rešenja, na šta je Srbija uvek spremna.Da podsetim, otvoreno pitanje KiM, uprkos tome što je sa svojih vekovnih ognjišta proterano preko 250 hiljada Srba, da su mnogi stradali u raznim žutim kućama i da se još uvek mnogi vode kao nestala lica, da su ubijana deca, spaljivane kuće i manastiri i rušeni krstovi sa srpskih crkava, danas imamo tvrdnju albanske strane da je to albanska baština.Poslednji primer falsifikovanja kulturne istorije Srbije jeste pokušaj prisvajanja ostatka pravoslavne crkve u blizini Srbice u mestu Suvo Grlo, koje su upravo oni porušili.Još porušili.Još ozbiljnije pretnje o kojima i mediji pišu ovih dana jesu izjave albanskog predsednika Iljira Mete koji je proglasio Medveđu, našu opštinu na jugu Srbije, albanskom teritorijom, pri tom optužujući Srbiju za tzv. raseljavanje Albanaca iz te sredine, misleći na pasivizaciju njihovih prebivališta.Ovakve izjave predstavljaju direktno mešanje u unutrašnju politiku Srbije, a aspiracije ka delovima teritorije Republike Srbije su ovde očigledne.Šta

žive.Drugo, albanska manjina u Medveđi često je na izborima i ima svoje predstavnike u skupštini opštine, ima nastavu na svom jeziku, svoj jezik koristi u službenim komunikacijama. Ali, u Medveđi se pored više prethodnih izbornih ciklusa u veoma kratkom roku prijavljivalo, i to na fiktivne adrese, veliki broj Albanaca koji nikada nisu živeli u Medveđi. Na nekim adresama prijavljivano je po 30 lica, ali oni nisu tu nikada živeli. Adrese su nekada bile propale i neuslovne seoske kuće u kojima decenijama niko nije živeo.U skladu sa zakonom vršene su višestruke administrativne provere i nikada ni na jednoj od tih adresa nije pronađen ni jedan prijavljeni Albanac, čak ni da primi glasačke listiće. Oni nisu prijavljivani niti u elektrodistribuciji, niti u poreskoj upravi, niti u katastru. Oni su očito došli da promene etičku sliku Medveđe, a ne da je Medveđa njihovom pasivizacijom menja etički odnos stanovništva. Ali, trebalo je uklopiti Medveđu u izmišljenu geografsku oblast koju nazivaju preševska dolina, a tamo doline nigde nema.Druga očigledna aspiracija prema teritoriji Srbije jesu izjave nekih Albanaca da je Albanija do Niša, nudeći da u Medveđi i Nišu izgrade spomenik Skenderbegu.Još jedan događaj nas ne ostavlja ravnodušnim, a to je da se na aplikaciji Gugl mape atletski stadion u centru Kraljeva iznenada naziva stadionom Đurađa Kastriota Skenderbega i to na albanskom jeziku. Pitamo se da li je ovo greška ili namera?Da podsetim koliko su samo puta poslednjih meseci Albanci prisvajali srpsku kulturnu baštinu na KiM i srpske pravoslavne svetinje, pokušavajući da falsifikuju istoriju i da prisvajanjem srpskih svetinja iz perioda Nemanjića dokažu kako su to oni gradili u 12, 13. i 14. veku. Izgleda da Albanci na celom Balkanu drže parole – Ako nemaš svoje, uzmi tuđe.Zato pitanje postavljam Vladi Republike Srbije kako se radi o izjavama najviših zvaničnika Republike Albanije, u kojima se jasno vide aspiracije prema našim teritorijama i istoriji, čime se blokira svaki pokušaj i dobra volja Srbije da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, a radi se i o grubom i nedopustivom diplomatskom presedanu, pitam da li Vlada Republike Srbije planira da preduzme određene diplomatske aktivnosti kako bi se sprečilo vređanje Srbije i atakovanje na naš državni suverenitet i teritorijalni integritet. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Apropo ovoga što ste rekli gospodine Steviću, vezano za Medveđu, pošto sam ja bio ministar unutrašnjih poslova u periodu koji oni spominju, samo želim da podsetim sve da je to period neposredno posle dobijanja vizne liberalizacije. Kada smo od EU dobijali svakodnevno kritike i pretnje da će da nam ukinu viznu liberalizaciju zbog lažnih boravišta i lažnih papira koje Albanci sa KiM pribavljaju, a pribavljaju ih tako što je na jednoj adresi u Medveđi prijavljeno po deset i dvadeset Albanaca sa KiM.Imajući sve to u vidu, mi smo vršili kontrole po nalogu Evropske unije i brisali praktično ta lažna prebivališta. Da svi to znaju, a ne da sada albanski političari, a to treba podsetiti i Evropsku uniju, ovde je reč o lažnim izjavama o prebivalištima. Zašto? Zato što nisu mogli da putuju po Evropi, jer vizna liberalizacija, nažalost, nije važila i za građane Kosova i Metohije, jer ni tada nisu imale zapadne zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, ali nisu im dali da da putuju po njihovim zemljama, jer nisu imali poverenje u pravni sistem i uopšte to da oni ispunjavaju uslove za viznu liberalizaciju.Zahvaljujem se što ste pokrenuli to pitanje, zato što je to sada aktuelno, to svaki drugi dan, ne znam koliko možete da pratite, ali albanski funkcioneri i iz Prištine i iz Tirane to traže od Evropske unije, Saveta Evrope i svega ostalog, da mi kao namerno vršimo neku izmenu etničke strukture. Znači, ne samo da to nije tačno, nego naprotiv, bilo je pokušaja, i nije to bilo samo u Medveđi, da se razumemo, bilo je takvih slučajeva i u Beogradu, bilo je takvih slučajeva i u Prokuplju, bilo je takvih slučajeva u Merošini

nema više prijavljenih po članu 287, nastavljamo dalje.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković, dr Vesna Ivković i Justina Pupin Košćal.Nastavljamo jedinstveni pretres o 19. tački dnevnog reda – Predlog odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika.Pošto

bih najpre iskoristio priliku da kolegama, ali i svim građanima koji danas slave Badnji dan, a sutra Božić po Gregorijanskom kalendaru, da čestitam ovaj praznik i poželim da im praznik Hristovog rođenja donese mir, sreću i blagostanje u njihove domove.Mi smo juče od kolega koji su dugo u skupštinskim klupama, od gospodina Rističevića, gospodina Arsića, gospodina Žarka Obradovića, čuli neke stvari koje su vezane za istoriju parlamentarizma u Srbiji. Neke od tih tema sežu bogami i u prethodni vek, a ne samo u prethodne mandate. To je važno, pre svega, zbog mlađih kolega, da čuju otprilike kako je izgledala Skupština i kako je funkcionisala Skupština dok su je vodili oni koji nam danas drže lekciju o tome šta je demokratija, kako demokratija treba da funkcioniše, šta je parlamentarizam i gde ono sve mi grešimo, a oni su bili tako divni i tako sjajni.Dakle, neću se osvrtati mnogo na taj deo, ali ću ponoviti da smo mi imali situaciju da je ta parlamentarna većina sačinjena od ljudi koji se danas bave kritikom ovog kodeksa, iako ga nisu ni pročitali, oduzela 40 i nešto mandata Demokratske stranke Srbije i stranke Srbije i ubacila novih poslanika, pa je Skupština imala 290 i nešto poslanika u svom tom sazivu. Onda nisu hteli da sprovedu odluku Ustavnog suda da se ti mandati vrate itd. Da je to ista ona većina koja je celu jednu poslaničku grupu SRS izbacila iz ove sale. Nisu izbačeni samo oni koji nisu bili tog momenta u ovoj sali konkretno, izbacili ih sa zasedanja, nije im se sviđalo kako diskutuju ili šta već. O tome kako su tukli gospodina Đukanovića, to vi takođe vrlo dobro znate, kako su premlaćivali poslanike kada se isključe kamere, o tome je govorio gospodin Arsić juče. Dakle, kao u kaubojskim filmovima, zatvore se vrata, pogase se svetla, pa ko koga stigne. Jedina je razlika što se ovde i kamere isključe, prosto da niko to ne može da vidi.Dakle, to je bila otprilike slika parlamentarizma u njihovo vreme i to je dokaz zašto, naravno, svako može da govori o bilo čemu, mi smo demokratsko i normalno društvo, ali oni nemaju legitimitet da govore o tome kako parlament treba da funkcioniše i šta je parlamentarizam i šta je demokratija.Da, kod njih se glasalo karticama iz Bodruma, karticama iz Soluna, samo se to nije završilo na tome, nego je Bojan Pajtić u Skupštini, doduše u onoj drugoj zgradi, mahao nekakvim avionskim kartama i taksi računima navodnim Nede Arnerić, jer je ona uspela za neko kratko vreme da pređe veoma veliku kilomtražu, ali je to Bojan Pajtić sve lepo do detalja objašnjavao. Sada isti taj Bojan Pajtić, što sa tvitera, što sa određenih emisija na Đilasovim medijima, deli lekcije o tome kako parlamentarizam treba da funkcioniše. Opet kažem, njegovo je pravo da o tome govori, ali on za to nema apsolutno nikakav legitimitet.Ono što ovaj kodeks nije ni na koji način regulisao, a realno nijedan akt ne može biti maštovitiji od života i zakonodavac kakav god akt napisao u životu će se pojaviti neki novi momenat, to je izum takođe ove grupe koji je počeo negde, recimo, 2005. godine, a to je da ne dolaze na sednice a uzimaju plate. Dakle, to su radili u jednom delu prethodnog mandata, ali taj izum njima traje već neko vreme. S tim da zaista ovo jeste pitanje morala više nego pitanje kodeksa. Ali, opet se postavlja pitanje legitimiteta onih koji nas kritikuju, koji su ovde uredno uzimali plate, a na posao dolazili nisu.Ono sa čim mi u narednom periodu, na ovaj ili onaj način, moramo da se uhvatimo u koštac i ono što jeste problem, to je rijaliti politika. Mi danas živimo u vreme rijaliti politike i prethodni mandat vam je otprilike dokaz kako izgleda rijaliti politika. Ja nisam bio u Skupštini Srbije u prethodnom mandatu, prethodnih osam godina sam bio u Skupštini Vojvodine, ali su se neki ljudi i u Skupštini Vojvodine ponašali na isti način na koji su se ponašale njihove stranke u Skupštini Srbije.Po nekim informacijama od ljudi koji su bili u prilici da gledaju i da slušaju događaje u prethodnom sazivu, jedan od poslanika, Boško Obradović je kroz ovu Skupštinu prolazio uvek u pratnji jednog kamermana, koji je redovno pratio sve što on radi da bi se to objavljivalo na društvenim mrežama, da bi se to objavljivalo

ljudi koji su malo iskusniji u ovom poslu vrlo lako mogu da vide ko je onaj ko se obraća plenumu, ko se obraća građanima, a ko otprilike šalje poruku medijima – evo me, tu sam, vidite me, prenosite ono što sam govorio. To nije teško pronaći i to vrlo lako u svakom govoru svakog poslanika vrlo lako možete da otkrijete.Međutim, ono što je problem, to je što je ta rijaliti politika dovela do nasilja, dovela do toga da na sednici odbora skupštinskog taj isti poslanik pred kamerama gađa mišem kompjuterskim drugog poslanika, konkretno kolegu Martinovića, koji se, i ja mu se na tome divim, izdigao iznad te situacije, jer ne znam ko bi tako reagovao, nije se spustio na nivo Boška Obradovića, mada je teško spustiti se na taj nivo.Sa druge strane, ta rijaliti politika nam je unela kamenčugu u Skupštinu, kamen za kupus, što kaže Marijan Rističević. Ta rijaliti politika je unela gitaru u Skupštinu. Ta rijaliti politika je dovela do toga da mašu nekakvim zastavicama dok traje zasedanje, da sviraju i tamburaju dok se intonira himna. Ta rijaliti politika je dovela do toga da se izaziva incident, da se pokušava namerno proći ovuda, iako su vrata, kao što vidite, na svim stranama. Dakle, u želji da se napravi nekakav incident, da se dogodi nekakva situacija zbog koje ćete sutra biti u medijima.To je, gospodine Martinoviću, nešto sa čime ćemo se suočavati. Vi i ja smo tu negde generacijski. Na drugačiji način se učila politika nekada, čitale su se knjige, pratile su se emisije, pratili su se govori nekih ljudi koje ste želeli da slušate, pa ste i od političkih protivnika i od onih koje podržavate krali neke cake i načine izlaganja.Danas, nažalost, nama dolaze i neke nove generacije koje se politici uče na internetu, koji se politici uče na „Jutjubu“, nove generacije koje, neću da kažem da ništa ne čitaju, ali mnogo manje čitaju, ali u svakom slučaju, to su generacije koje prave lajvove po prodavnicama, prave događaje ni iz čega i važnije je napraviti događaj nego baviti se politikom i pričati o politici.Zato su oni ljudi o kojima sam govorio na početku potpuno iskliznuli iz politike, u rijalitiju, u „Tviter“, u nešto što politika nije, oni su od politike odustali, političku sadržinu više nemaju i sada im je glavno pitanje kako i na koji način zaustaviti poslanike u ovom sazivu da govore o onome o čemu misle da treba da govore.U tom kontekstu gledamo ove kritike koje su juče pročitane i na koje se juče osvrnuo i predsednik Skupštine, jer to nije, gospodine Dačiću, rečeno samo juče, tu informaciju ste imali pre 10 dana u jednom od njihovih tabloida, dnevnom tabloidu „Danas“, gde oni postavljaju pitanje i vajkaju se i jadikuju zašto poslanici ne mogu krivično da odgovaraju za ono što govore u ovoj sali.Za one koji ne znaju, dakle, imunitet narodnog poslanika je uspostavljen zbog toga što bi vlast da tog imuniteta nema, uvek mogla da radi upravo ono što su oni radili samo na drugi način, represijom, hapšenjem poslanika koji vam se ne sviđaju, pa ti onda dokazuj u postupku, sedi u pritvoru dok te ne pustimo, a kako ćemo mi da radimo i šta ćemo mi da radimo za to vreme to je naša stvar.Oni što su to radili oduzimanjem mandata, izbacivanjem iz sale itd, ali, očigledno da model ponašanja nisu promenili, da oni i dalje razmišljaju o tome kako da uvedu verbalni delikt ovde i kako da postane kažnjivo ako se spomene onaj za koga sud kaže da ne treba da se spominje, neki ga u nekim prijavama nazivaju NN licem, a zove se glavom i bradom Dragan Đilas.Ja bih to razumeo, i iskreno rečeno, verovatno bih i kolegama rekao da zaista nema potrebe da se bavimo čovekom koji bi ti učestvovao na izborima i da je učestvovao na izbore, a pitanje da li bi ušao u ovu salu da isti taj čovek na svojim medijima 24 sata ne govori o ljudima koji, takođe, nisu sata prošle nedelje nekoliko dana su bavili Markom Atlagićem, ja nisam video Marka Atlagića u tim emisijama da odgovori na ono zašto ga optužuju. Dvadeset i četiri sata su se bavili poslanikom Kebarom, ali ga nisam video da su ga pozvali tamo da nešto odgovori, a dvadeset i četiri sata, sedam dana u nedelji se bave Aleksandrom Vučićem i njegovom porodicom i nikada ga nisu pozvali bilo šta da kaže i da odgovori.Pa, znate, kada napravite određeni presedan, a oni su presedan napravili u prethodnom mandatu i podsetiću vas, gospodine Martinoviću, vi me ispravite ako grešim, taj mandat je započeo kao oni mafijaški obračuni kad najavljuju preko medija šta će jedan drugom da urade, a ovi su preko medija najavljivali kako će oni naprednjaci pokazati sad kad uđu u Skupštinu šta će da bude, jel tako bilo,

a kada neko spomene Đilasa koji nije u sali, e to nije u redu. Da li vidite vi tu neku nelogičnost? Da li vidite vi da tu nešto nije u redu? Ili ćemo Đilasa da napravimo svetu kravu ili u ovom slučaju bi to bila muška krava, koja koja ne sme da se spomene, čije ime ne sme da se izgovori.Onda, ne sme da se postavlja pitanje, izvini prijatelju odakle ti imovina koji si sam prijavio 20 i nešto miliona evra? Kako to da si se baš raspištoljio u biznisu i tako je krenulo u životu kad se postao vlast?Znači, vlast?Znači, ne sme da se postavi pitanje. Zašto? Zato. Ne zna niko zašto, ali rekao je Đilas ne sme. To je kao u onom filmu Varljivo leto - rekao drug Tito da ne sme da se gleda televizor i ne sme da se gleda televizor. Kad drug Tito kaže da su studenti u pravo, onda može da se gleda televizor, e tako i ovo. Kada drug Đilas kaže da nešto može, onda može, kad drug Đilas kaže da ne može, ne smemo da ga spomenemo.Malo im je to što na 24 sata prave emisije o tome kako je Skupština ovakva i onakva, nego će sad oni da nama urede šta mi i kako treba da govorimo u ovoj Skupštini. Naše govore i našu politiku će ocenjivati narod, baš kao i njihovu, i u tom smislu mogu da budu potpuno relaksirani, narod će reći šta misle i o njima, i o nama. Oni su ti koji su uveli u politiku stvari koje su se u ovoj Skupštini nikada nisu se dešavale, oni su ti koji su uveli u politiku napade na decu, oni su ti koji su uveli u politiku pretnje

ja ne znam šta bi Jovo Bakić radio i da nekoga stigne, ali, u svakom slučaju, to jeste pretnja, ili plutaćete Savom i Dunavom. Zamislite da sada neko kaže obraćajući se opoziciji i obraćajući se njima, plutaćete Savom i Dunavom. To su njihove reči upućene nama.Svakoga dana svako od nas dobija more pretnje i evo, meni juče neki idiot šalje, kaže – ti nećeš pobeći. Prijatelju, evo sada da ti se obratim, ja neću bežati nigde, a ti probaj da dođeš do mene, pokušaj da uradiš to što si naumio, samo te molim da pokušaš da uspeš iz prve, jer ako ne uspeš iz prve, ja ti u koži ne bi bio i nadam se da smo se razumeli.Dakle, to su otprilike stvari koje su oni uveli u politički život Srbije, ali su tu da nam kažu kako parlament treba da izgleda, a vi ste pokazali prošlog puta kako doživljavate i parlament i parlamentarizam i borbu za svoje ideje ako ih uopšte imate i za bilo šta drugo. Jedino što su uradili konstantno i jedina što im je bila tema jeste kako zaštititi biznise svojih tajkuna u politici ili van nje i to je bilo jedino čime su se zanimali.Prema tome, ovaj kodeks će u velikoj meri neke stvari rešiti, ono ne može da reši nešto što je duh vremena u kome živimo, a to je ta rijaliti politika. Neke stvari će možda biti svedene na nižu meru, neke stvari će biti podnošljivije, ali rijaliti politiku unošenje kamena i slične gluposti, realno teško da će da idu, iz prostog razloga što je to posledica vremena u kome živimo, a onda, malo nam je bilo naših tih, pa još Boško Obradović dovede Pernara u Skupštinu, malo nam je naših budala, nego da uvozimo budale iz Hrvatske, da dodatno začine je zaista nešto što je u čitavom regionu postala slika, dakle, i u parlamentu u Hrvatskoj, parlamentu Crne gore, parlamentu Republike Srpske, dakle, svugde se pojavljuju ti rijaliti političari koji se po ceo dan snimaju. Uvek je okrenut telefon i po ceo dan prenose ono što rade. To je nešto sa čim ćemo imati problem u narednom periodu, ali to nije predmet predmet interesovanja kodeksa, niti to kodeks može da popravi. To je ono što mi je žao, ali to će vas čekati neke buduće generacije, u nekoj većoj meri, mi smo već polako u poziciji neki politički dinosaurusa koji će lagano na zasluženi odmor i u rashod, ali kako ćete vi mlađi sa time da se izborite ne znam.Ono što ipak morate da znate i ono što je poruka svima

nikada poslanicima SNS nećete zabraniti da se bore za politiku u koju veruju, nikada poslanicima SNS nećete zabraniti da brane i pokazuju poštovanje prema Aleksandru Vučiću kao predsedniku države i predsedniku stranke, nikada nećete dovesti dotle da pred gorima od nas saginjemo glavu i gledamo u pod i nikada nećemo prihvatiti da nam vi koji ste odavde izbacivali ljude, da vi koji ste otimali mandate, da vi koji ste branili tajkune, koji ste koristili skupštinu da donosite tajkunima zakone, da mogu legalno da pljačkaju ovu zemlju, držite lekcije. Te lekcije nas ne zanimaju, držite ih sebi.Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik je Zoran Tomić.Izvolite. Hvala predsedniče.Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije, imali smo prilike tokom jučerašnjeg dana da čujemo izlaganja kolega narodnih poslanika koji su odlično obrazložili sam Predlog odluke, posebno moja koleginica Nevena Đurić, koja je zaista precizno i taksativno navela kako izgleda sam taj tekst kodeksa i imali smo prilike da čujemo kakva je bila situacija u Skupštini u prethodnim sazivima.Slobodno mogu da kažem, kada je u pitanju ovaj tekst kodeksa, da ćemo zahvaljujući njemu uspeti da napravimo dobru razliku između političara i politikanata.Za one koji ne znaju, politikanti su nadripolitičari, političari u pokušaju ili, prostije rečeno, ljudi koji se bave politikom zarad lične koristi. E, sada, dodajte na ovo što rekao 619 miliona evra prihoda koje neko ostvari obavljajući javnu funkciju, dodajte onda na to još sumnjive donacije koje se dobiju na svoje udruženje građana od strane ljudi širom sveta od kojih su neki osuđeni kriminalci i mnoge druge stvari, onda znate o čemu zapravo govorim.Imali smo prilike, takođe, prethodnih dana da čujemo te iste ljude, odnosno preko njihovih glasnogovornika i produženih ruku kako kritikuju kodeks čiji tekst još nisu ni videli, pa su odmah kritikovali kako, eto, kaznene odredbe tog kodeksa podrazumevaju visoke novčane kazne za poslanike, a onda, kada je izašao tekst, vidimo da u stvari nema takvih odredbi i onda su promenili ploču i onda su počeli da kritikuju – pa, zašto nema takvih kazni?Vidite, to je politika. Po njihovoj politici, novac sve može da završi, odnosno njihova filozofija je da para vrti gde burgija neće.Kod Đilasove opozicije, koja je svakim danom sve slabija, jer, kao što možemo da vidimo, sve više se i međusobno svađaju, ove konstatacije i te kritike koje oni iznose su zapravo neki vid autoprojekcije, odnosno govore kakav bi oni kodeks u ovu Skupštinu uveli i kako bi zapravo oni organizovali rad same Skupštine, a naravno kodeks bi se zvao po svom lideru - Đilasov kodeks.Vidite, politika u kojoj kažete da sve što nije po vašoj volji, da nije dobro i govorite da je to nepravda ja zovem „kalimero“ politikom.Za razliku od njih, čija se politička filozofija bazira na tome da Đilasovoj sviti bude lepo, mi ovde ne usvajamo kodeks zbog nas, jer, kao što smo mogli da vidimo, od trenutka kada je konstituisana ova Skupština da se apsolutno poslanici pridržavaju onoga što piše ovde u kodeksu, par izuzetaka je bilo, ali kojih više neće biti, već ovaj kodeks je važan zbog daljeg unapređenja rada Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega za buduće sazive koji će biti.Sve biti.Sve ono što su moje kolege, pre svega starije kolege sa većim političkim iskustvom, opisale da se dešavalo u ovoj skupštinskoj sali, neće se više dešavati primenom ovog kodeksa.Ja sam imao prilike sve te stvari koje su oni obrazlagali da gledam preko malih ekrana i da, nažalost, steknem jako loš utisak o politici koja se odigrava ovde, pre svega zahvaljujući političarima poput Boška Obradovića, Mike Aleksića, Marinike Tepić, Saše Radulovića, Srđana Noga i ostalih iz Đilasove i Jeremićeve svite, koja se maksimalno trudila da ovu Skupštinu iskoriste da brukaju prvo sami sebe, a naravno i Republiku Srbiju i građane Republike Srbije.Ovim kodeksom, o kome diskutujemo, a koga ćemo, siguran sam, u danu za glasanje svi podržati, sprečićemo da više dođe do zloupotrebe položaja narodnog poslanika, odnosno da narodni poslanici svoj posao obavljaju savesno i onako kako to piše i u zakonu i u drugim propisima, da zapravo funkcija poslanika se ne završava izlaskom iz ove zgrade, već ona prati poslanika gde god se on nalazi u bilo koje vreme, dokle god mu traje mandat, koji su mu građani Republike Srbije poverili na izborima.Više se neće dešavati scenario da se unosi kamen za kupus, pištaljke, prsluci, da se vrata otvaraju nogama, motkama, da se simboli ove države skrnave kao jedan instrument iskazivanja mržnje, iskazivanja njihove gluposti.Neće gluposti.Neće moći više ni da naplaćuju putne troškove, a da ne sede u ovoj sali, da ne obavljaju posao predstavnika građana, da primaju platu za to i da zloupotrebljavaju mikrofone u Skupštini kako bi vršili svoju promociju, a ne da rade posao za koji su ih građani birali i postavili, zapravo da budu predstavnici građana Republike Srbije.Ovim kodeksom, takođe, šaljemo poruku budućim generacijama, mladim ljudima, da politika nije politikanstvo, kao što su to Đilasovci pokušavali da poistovete u periodu dok su ovde sedeli, i da za mlade, ambiciozne ljude, ljude koji su puni energije, ideje i želje da se bore za Republiku Srbiju i svoje građane i lokalne zajednice, i te kako ima mesta u ovim skupštinskim klupama da taj posao rade savesno.Ovom savesno.Ovom odlukom dokazaćemo, takođe i našim postupcima i radom, da jedina filozofija koju građani Republike Srbije podržavaju jeste da svima bude dobro, a to je filozofija koju zastupa i politika Aleksandra Vučića i politiku koju on vodi.Na kraju bih samo dodao da, kada su u pitanju kaznene odredbe koje oni kritikuju i pitaju zašto nema i tih finansijskih kazni, da zaista nema potrebe za nekim strožijim kaznama, jer, na kraju krajeva, građani su ti koji svakako vide sve što se dešava u Skupštini, sve što se dešava na terenu. Oni su ti koji na kraju na izborima daju ocenu da li su poslanici i te političke partije svoj posao radile savesno i kako treba ili ne i svakako daju ocenu „kalimero“ politikantima da nisu zadovoljeni njihovi kriterijumu i da neće sedeti u ovim klupama.I pored toga, na prethodnim izborima dobili su i titulu kukavice, jer nisu ni smeli da izađu na izbore, a pored toga siguran sam da i u narednom periodu još dugo, dugo će čekati da dođu ovde da sede, jer cenzus je za njih po bilo kojim istraživanjima da se radi, pa i o onim o kojima kažu da su imali u vidu govore, da su jako daleko od cenzusa, da je to za sada za njih samo misaona imenica, a posebno lažima i performansama koje sprovode kako u realnosti, tako i u virtuelnom segmentu još dugo će se načekati da dođu ovde, bez obzira da li oni išli u Brisel, da li oni išli u Vašington ili u bilo koju drugu državu i njen grad da tužakaju svoju zemlju i da traže podršku stranaca i drugih ljudi da bi došli na vlast.Još jednom šaljem poruku, građani su ti koji biraju svoje poslanike u Narodnoj skupštini. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, danas razmatramo pitanje koje već godinama najavljujemo ovde u Narodnoj skupštini. Čini mi se da deset godina već postoji inicijativa da se Kodeks o ponašanju narodnih poslanika ovde ovde usvoji i danas konačno to pitanje imamo na dnevnom redu i siguran sam da ćemo velikom većinom poslanika izglasati ovaj kodeks.Zašto je to potrebno? Pa, znate da se već više decenija vodi jedna negativna kampanja protiv Narodne skupštine. Imamo prilike da vidimo da je u medijima uvek najinteresantnije to koliko košta kafa u parlamentu, iako, uzgred budi rečeno, ona nije ni skuplja, ni jeftinija nego u drugim državnim ustanovama, odnosno u menzama tih državnih ustanova.Takođe, postoje razne situacije koje smo imali u proteklom periodu i neki narodni poslanici ovde u ovom visokom domu su doprinosili toj negativnoj kampanji koja je vođena protiv ovog parlamenta. Viđali smo ovde i kamenje u Narodnoj skupštini. Neki poslanici su unosili raznorazne druge rekvizite, zastave stranih država. Neki su udarali u vrata parlamenta državnom zastavom. Imali smo zaista jednu lošu sliku koja je odavde išla u svet i zato upravo ovim kodeksom želimo da sprečimo da u narednom periodu imamo ikad više takve situacije, zato što moramo da svi budemo svesni uloge koju parlament ima kao najviše zakonodavno telo u jednoj državi i smatram da ćemo ovim kodeksom zaista uticati na to da se svest poslanika podigne na način da se takve scene više nikada ovde ne dešavaju.Opet kažemo, nije cilj ovog kodeksa bilo kakvo kažnjavanje, ni novčano ni neko drugo, već da se podigne svest o tome da narodni poslanik mora da bude svestan da je on kao nosilac suvereniteta naroda, kao jedina veza naroda sa vlašću… Dakle, narod preko Narodne skupštine ostvaruje uticaj i na taj način kontroliše i izvršnu i sudsku vlast i mi zaista želimo da podignemo ugled parlamenta, zato što je to potrebno, pre svega, zbog podizanja svesti o značaju parlamenta ne samo nas narodnih poslanika, nego i građana Srbije, koji moraju da budu svesni koliko je važno zapravo da ova institucija funkcioniše na način kako treba.Mi ne treba da budemo ovde tretirani kao neka produžena ruka izvršne vlasti ili glasačka mašinerija koja samo služi za glasanje i izglasavanje zakona, nego zaista kao jedna vrsta kontrolnog tela, kontrolnog mehanizma nad ostalim granama vlasti.Kada to govorim, imali smo juče priliku da ovde ugostimo predstavnike Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, da govorimo o kadrovskim rešenjima u pravosuđu i to se pokušava sputati ili staviti sa strane i reći da Narodna skupština nema pravo da utiče na kadrovska rešenja u pravosuđu, zato što kažu – to je, znate, pritisak na pravosuđe.Podsetio bih te dužebrižnike da na prvoj godini pravnog fakulteta se student suočava sa jednom knjigom koja se zove Uvod u pravo. Tu se uči da je još u 18. veku Šarl Monteskje napravio podelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku i da je na taj način definisana uloga i zakonodavne vlasti i, dakle, da parlament i te kako mora imati kontrolnu ulogu nad sudskom nad sudskom vlašću, zato što mora se obezbediti da zakone koji ovde budu usvojeni neko zaista i primenjuje u praksi, odnosno tužioci i sudije, dakle, da se drže zakona.Na taj način nam govore sa raznih međunarodnih adresa kako ovde mi treba da prepustimo sudsku vlast da ona bude potpuno nezavisna od naroda, kako sudska vlast treba da sudi i presuđuje u ime naroda, a da ne podleže kontroli Narodne skupštine, jer, kažu, to je izraz demokratije. Izraz je demokratije kada to traže od nas, a u svojim državama se kod njih, dakle, sudije, naravno, imaju kontrolu od strane parlamenta. To je potpuno normalno u celom civilizovanom svetu. U celoj Evropi je normalno, dakle, da jedna Vlast kontroliše drugu, na taj način se onemogućava da bilo koja vlast bude iznad ostale dve grane vlasti.Prema tome, mi danas ovde, kada usvajamo ovaj kodeks, želimo da, još jednom kažem, utičemo na povećanje svesti svih građana Srbije i svih nas narodnih poslanika u ulozi koju ovaj parlament ima i siguran sam da ćemo velikom većinom usvojiti ovaj kodeks, zato što ne želimo više da ovaj parlament bude poprište bilo kakvih situacija koje će da dovedu do toga da se ruši ugled same ove institucije. Zahvaljujem. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani dr Martinoviću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, dobro je što će Narodna skupština Republike Srbije konačno usvojiti kodeks ponašanja narodnih poslanika.Pravila

zakletvom koju smo dali u ovom visokom domu i, evo, sada konačno i kodeksom ponašanja narodnih poslanika.Poštovani narodni poslanici, funkcija narodnog poslanika izuzetno je zahtevna, izuzetno je teška i izuzetno je odgovorna ako se pravilno shvati i ako se pravilno obavlja. Ovaj kodeks

donese.Vrednosti koje propisuje ovaj kodeks ujedno su i vrednosti u najvećem broju koje popisuje pedagogija. One su vaspitne vrednosti. Za narodnog poslanika je istina iznad svega, istina i samo istina.Dame i gospodo narodni poslanici, zato ću ja jednim primerom danas u ovom visokom domu, jednu istinu izneti i nema te sile na svetu koja će me zaustaviti da istinu kažem, jer to traže građani Republike Srbije.Poslanik se služi kritikom, a ne kritizerstvom. Mi vrlo često naše političke protivnike vidimo kao kritizere. Nisu oni napustili ovaj visoki dom zbog nekakvih razloga, nego zbog razloga što nisu mogli izdržati u ovom visokom domu ne samo kritike, nego čak i fizički da izdrže.Jedan narodni poslanik bivšeg režima, a danas potpredsednik jedne stranke, dolazio je u 12.45 časova, imam zabeleške svakog dana u prošlim u prošlim sazivima, 15 minuta govorio i napuštao visoki dom. Nije on, takva je većina njih bila. Zato kažem da je funkcija narodnog poslanika izuzetno teška i odgovorna ako se pravilno shvati i ako se zaista korektno obavlja.Vređanje obavlja.Vređanje narodnih poslanika nije dopušteno. Tako je jedan narodni poslanik za dve godine, kako znaju narodni poslanici iz prošlog saziva, ja pedantno, pošto ne napuštam ovaj dom često, često, beležim datum, sat, minut, sekundu, tako da kažem, kad je ko koga uvredio.Jedan narodni poslanik, a bio je i predsednik jedne opozicione stranke, za dve godine 53 puta uvredio narodne poslanike SNS i predsednicu Narodne skupštine, gospođu Maju Gojković, nazivajući narodne poslanike najpogrdnijim rečima: majmuni, stoka, banditi itd.Isto tako, bilo je slučajeva pokušaja fizičkog napada opozicionih narodnih poslanika na poslanike SNS. O tome su juče govorili kolege narodni poslanici. Nemam nameru da o tome pričam.Narodni poslanici, danas su uvažene kolege o tome počeli da govore, moraju i kontrolisati rad i to je jedan od glavnih zadataka Narodne skupštine i pojedinih ministarstava, kako se ne bi dešavale određene nečasne radnje u pojedinim ministarstvima.Kad smo već tu, ja ću dati jedan primer. Na primer, ministar Vuk Jeremić je za pet godina kao ministar inostranih dela putovao hiljadu dana u 97 zemalja. Uvaženi građani Republike Srbije, rezultati njegovog rada bili su daleko ispod nule. Ja ću to danas ovde i dokazati.Za njegovog mandata 91 zemlja priznala je jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Jel tako, uvaženi narodni poslanici i građani Republike Srbije? Dabome da jeste. Jeremić je za vreme svog mandata potrošio 36 miliona evra iz budžeta Republike Srbije.

što je iznosila druga plata.Nabavke avionskih karata poverio je firmi, obratite pažnju, uvaženi građani Republike Srbije, „Aeroklub Beograd“, i to bez zaključenog pisanog ugovora i bez sprovedene javne nabavke. Zamislite.Jeremić je tokom 2011. godine izvršio plaćanje prema „Aeroklubu Beograd“ u iznosu od 42 miliona dinara. To je tačno 360.000 evra, na osnovu faktura, bez potpisanog ugovora, bez sprovedene javne nabavke.

prekršio Zakon o budžetu Republike Srbije i Zakon o javnim nabavkama, kupujući avionske karte od „Aerokluba Beograd“. Obratite pažnju na ovaj „Aeroklub Beograd“. Tokom pet godina, dok je bio u Ministarstvu inostranih poslova, uplatio 180 miliona dinara tom klubu. Međutim, 90% svojih prihoda „Aeroklub Beograd“ je realizovao u poslovima sa Vukom Jeremićem. To je Beograd“ je poslovao sve što je vezano sa Vukom Jeremićem. Ovo je važno, vlasnik „Aerokluba Beograd“ je blizak rođak Jeremićeve supruge. Beograd“ je sklopio ugovor sa Teniskim savezom Srbije, obratite pažnju na ovo, u iznosu od 40 miliona dinara, opet 360.000 evra.Na čelu Teniskog saveza Srbije, verovali ili ne, bio je Vuk Jeremić. Tako je krao pare. Tako je iz džepova građana Republike Srbije otišlo gospodinu Jeremiću. Jedan let avionom koštao je 70.000 evra. Privatni let Belgija-Švajcarska-Letonija koštao je 55.000 evra. Vuk Jeremić dok je bio šef diplomatije i kasnije UN bio je član međunarodne grupe prevaranata i lopova.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici Jeremić je posredovao u upoznavanju Emilija Lozoje, meksičkog energetskog tajkuna, bliskog saradnika i prijatelja, brata sa Harvarda, Vuka Jeremića sa bivšim ministrom policije kriminalcem svetskog ranga Hong Konga, Patrikom Hoom, o kojem su u prethodnom sazivu o tome govorili uvaženi narodni poslanik, dr Aleksandar Martinović, Marijan Rističević i drugi uvaženi narodni poslanici.U korupcionaškoj aferi teškoj 3,5 miliona evra, Emilijo Lozoja je imao brojne poslovne veze dok se nalazio na čelu državne kompanije „Pemeks“, Jeremić je od četiri firme povezane sa „Pemeksom“ dobio 180.000 dolara za navodno konsultantske poslove.Jeremić je posredovao sa upoznavanjem Lozoje sa još jednim kriminalcem svetskog ranga,

novca.Patrik Ho, bivši ministar policije Hong Konga bio je više puta kod Jeremića u Beogradu, kao gost. Patrik Ho je jedan od glavnih finansijera Vuka Jeremića i njegovog Centra za međunarodnu politiku i održivi razvoj.Na Jeremićev račun leglo je 4,5 dolara od fantomskih energetskih firmi koju posluju sa Hong Kongom, gde su operisali njegovi bliski prijatelji, a saradnici njegovi uhapšeni, kako rekoh, u SAD.U vremenu od 2013. do 2017. godine Jeremić je dobio čak 7,9 miliona dolara iz raznih sumnjivih izvora. Dobio je iz Mongolije 200.000 dolara. Jeremić je svoj mandat ne samo šefa diplomatije, nego i kasnije UN iskoristio za lično bogaćenje, a Srbiju zavio u crno, dokazano. I neka ih demantuje javno na televizijama koje kontroliše on i Dragan Đilas.Prvo, Jeremić je od dolaska na čelo srpske diplomatije 2008. godine se zalagao da se pregovori

i time zabio nož u leđa vlastitoj državi. Da li je tako uvaženi narodni poslanici i gospodo građani Republike Srbije?Drugo, kada je 2008. ilegalno proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, Jeremić, Tadić, Đilas i bratija nisu preduzeli nikakve efektne mere protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, iako je Narodna skupština Republike Srbije to neustavno proglašenje nezavisnosti Kosova proglasila neustavnim.Treće, povodom priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane islamske delegacije, Jeremić je samo uputio izraz razočarenja sekretaru te organizacije.Četvrto, Jeremić je, obratite pažnju, pred OEBS jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nazvao presedanom, je apelovao na OEBS pozivajući se na Rezoluciju 1244, umesto, podvlačim, umesto na završni dokument iz Helsinkija iz 1975. godine koji je implicitno utvrdio da pokrajine Republike Srbije nemaju pravo na sticanje nezavisnosti. To je namerno napravio. Reći ću vam na kraju zbog čega.Peto, Jeremić je tada, dakle 2008. godine,, propustio namerno da zatraži hitno zasedanje sednice Saveta bezbednosti UN zbog kršenja Povelje UN. Uvaženi građani Republike Srbije, on se tako namerno Jeremić je namerno izbacio iz Predloga rezolucije Međunarodnom sudu pravde da, citiram: „Jednostrana secesija ne može biti prihvatljiv način za rešenje teritorijalnih pitanja“, završen citat. Umesto toga, ubacio je stav namerno, citiram: „Jeli odluka privremenih institucija u Prištini da jednostrano proglašenje nezavisnosti, da li je u skladu sa međunarodnim pravom“, završen citat i time zabio nož u leđa vlastitoj zemlji.Sedmo, da je ovo pitanje Međunarodnom sudu pravde Jeremić namerno pogrešio, potvrdio je ovih dana i ugledni američki časopis a međunarodne odnose „Internešnl interes“, koji piše, citiram: „Da je Jeremić načinio najveću grešku 2008. godine koja je dovela do toga de se jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije ne proglasi za separatistički čin“. Jeremić je zatražio umesto toga od Međunarodnog suda pravde, sve je citat dalje: „Da donese presudu o legalnosti te jednostrane odluke. Umesto da je zatražio od Međunarodnog suda pravde da li je legalno to što se Kosovo otcepilo od Srbije,

Poštovani građani Republike Srbije i navodi dalje u citatu da velike sile tada ne bi priznale nezavisnost Kosova. Završen citat.Poštovani građani Republike Srbije, zato šiptarsko rukovodstvo 27. oktobra svake godine slavi kao najveći datum tzv. „državnosti Kosova“, a Jeremića slave svakog 27. oktobra kao tvorcem najvažnijeg papira u rukama tzv. „nezavisnosti Kosova“.Jeremić i dalje nanosi štetu Republici Srbiji. Tako je u autorskom tekstu za francuski list „Mond“ 17. 2018. godine, tačno na dan kada predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić je išao u posetu Francuskoj, optužio državu Srbiju i njenog predsednika za širenje stabilokratije na Balkanu. Tako je gospodin predsednik Francuske, Makron, mogao pročitati u „Mondu“ najpogrdnije optužbe na račun Srbije i njenog predsednika.Ne

Jeremić je juna 2005. godine u razgovoru sa saradnikom Mila Đukanovića, savetnikom njegovim, Roćenom, rekao, opsovao majku, sramota me je i citirati, Srbiji, a ovaj je rekao da on Crnoj

i traži kompromisno, trajno i održivo rešenje za našu južnu srpsku pokrajinu, dotle Vuk Jeremić sve čini da Kosovo i Metohija ode iz sastava Republike Srbije.Ja sam želeo danas da vide uvaženi narodni poslanici šta je kodeks narodnog poslanika i šta trebamo kontrolisati. Narodni poslanici su dužni da na ovakve grozote upozoravaju, jer smo dali zakletvu da ćemo čuvati i štititi KiM u sastavu Republike Srbije. Poslanici trebaju da se bore za svoje ideje i stavove u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a ne na ulici.Poštovani narodni poslanici i građani Republike Srbije, bojkot parlamenta i izbora nije demokratija, a pogotovo nije parlamentarna demokratija. Međutim, Đilas i njegovi saradnici nisu nikada došli izborima na vlast. Oni su došli na vlast ulicom, to građani Republike Srbije znaju, jer Koštunica nije dobio izbore, a Milošević nije izgubio, jer drugog kruga izbora nije bilo. Nasilno su došli na vlast. Isti ti ljudi nasilno i danas žele da dođu na vlast i zato su napustili ovaj visoki dom. Ja ću vam sad citirati Đilasa, a za Evropu Đilaša, kako on to radi.

2018. godine sakupio ove iz Saveza za Srbiju i rekao, citiram, obratite pažnju, poštovani građani - ako izbacimo dijalog iz parlamenta onda kao društvo imamo problem, pazite, dalje citat - to je mesto gde se priča, ako to zaustavimo, ako zaustavite sve medije, pazite, on ih kontroliše - onda će eksplodirati negde, kome treba taj parlament?, završen citat. Dajte se pameti- završen citat. Dakle, on je taj ko razbija ovaj parlament i napadi na parlament i predsednika Republike biće žestoki svakog dana, pogotovo na narodne poslanike koji ukazuju na ovakve nečasne rabote.Dakle, kako smo videli, zagovaraju dolazak na vlast ulicom - Đilas, za Evropu zvani Đilaš. On na taj način želi sakriti svojih 619 miliona evra. Međutim, to ne kažem samo ja, to kaže i njegov saradnik Sergej Trifunović, koji kaže, citiraću, poštovani građani, pa ćete da vidite sa čim se gospodin Đilas, a za Evropu Đilaš, služi, citiram Đilasu je glavno oruđe novac kojim sve rešava i kupuje političku naklonost. Đilas nagovara vladiku Gligorija da se kandiduje za predsednika 2020. godine. Savez za Srbiju nije nikad postojao. Šta je sad Janko Veselinović? Ništa. Šta su ovi drugi? Ništa. Šta je Željko Veselinović iz Sindikata? Ništa. Drži ih Đilas koji ima svoju flert stranku, koji dođe, iskešira pare, oni uzmu, dvojica, trojica, pa, pa, pa.. ode kod vladike Gligorija. Sporazum sa narodom je teška izmišljotina. Jeremić je netalentovan političar, a Đilas je uništio kulturu u Beogradu - završen citat.Evo, poštovani građani Republike Srbije, kupio je narodne poslanike iz opozicije iz ovog visokog doma i napustili su visoki dom. Pare, pare. To njih interesuje.Dozvolite da kažem da bi novinari trebali zaista istinito informisati iz ovog visokog doma. O tome je uvaženi narodni poslanik dr Žarko Obradović juče govorio, da često, obično informišu ako nije direktan prenos ono što narodni poslanici nisu rekli.Završiću upravo sa tim.

u okviru Igmanske inicijative da vlast Srbije tretira delove BiH kao svoj protektorat, ali, možda je i naseo jednom bivšem koministru policije bivšeg režima koji je to falsifikovao ili uredniku „NIN-a“, gospodinu Ćulibrku. To je onaj koji je javno rekao na dve televizije pod kontrolom Dragana Đilasa, da će dati ostavku na uredništvo ako u decembru 2019. godine bude prosek plate u Srbiji 500 evra. Kako znate, uvaženi građani, bilo je i preko 500 evra. Ne pada mu na pamet da podnese ostavku, ali zna iznositi laži iz ovog visokog doma. Nije možda ni čudo zato što „NIN“, nekada najbolji list na Balkanu i najčitaniji na ovom delu Evropu spao je na nekoliko stotina primeraka. Zato on svakodnevno nastupa na televizijama pod kontrolom Dragana Đilasa, pljuje predsednika Republike, ovu Skupštinu, a i Vladu Republike Srbije.Uvaženi narodni poslanici, ja se vama izvinjavam danas zbog malo podužeg izlaganja. Želeo sam da vidimo šta znači kodeks narodnog poslanika, kako treba da se borimo za istinu, a oni koji misle da će ulicom doći na vlast taj film više neće gledati, jer građani Republike Srbije su se 2000. godine previli. Više neće uspeti da se prevare. Hvala. Hvala profesore Atlagiću, kao i uvek, na jednom jakom izlaganju.Idemo dalje.Bratislav Jugović.

sa velikom pažnjom sa pročitao ovaj tekst kodeksa ponašanja narodnih poslanika koji je zapravo predlog predsednika Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, gospodina Aleksandra Martinovića.Sa velikim zadovoljstvom ću da glasam za ovaj predloženi tekst. Osvrnuću se na nekoliko stavova, pošto su kolege poslanici puno toga rekli. U članu 8. se kaže, odnosno u članu 8. stoji – narodni poslanik je dužan da se pristojno i da dužnom pažnjom i poštovanjem odnosi prema građanima Srbije.Onako kako se odnosite prema imovini građana Republike Srbije, tako se odnosite i prema građanima Republike Srbije. Narodni poslanik iz prethodnog saziva, političar u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa, političar iz Čačka, Boško Obradović rušio je imovinu RTS, a onaj ko je rušio imovinu RTS rušio je imovinu građana Republike Srbije i to je njegov odnos prema građanima Republike Srbije. Takvima nema mesta u ovom parlamentu zato što, u Skupštini Republike Srbije, izglasavanjem ovog kodeksa, ovaj kodeks će biti u političkom smislu sveto pismo za svakog poslanika, za svakog pristojnog političara, za svakoga ko hoće da traje na političkoj sceni Srbije. Onaj ko ne bude poštovao ovaj kodeks on će vrlo brzo nestati sa političke scene Srbije ne zato što mi tako hoćemo koji ćemo izglasati ovaj kodeks, nego zato što građani Republike Srbije tako hoće.Narodni poslanik iz Čačka iz prethodnog saziva koji je u vlasništvu Dragana Đilasa, Boško Obradović je motornom testerom zastrašivao novinare RTS, a novinari RTS su takođe građani Republike Srbije i zbog toga su mu njegovi Čačani dali crveni karton. On više ni u Čačku ne može da dobaci cenzus od 3%.Reći ću vam jednu činjenicu, 2016. godine, narodni poslanik iz prethodnog saziva Boško Obradović, političar u vlasništvu Dragana Đilasa, bio političar koji nije pristajao te 2016. godine da bude u vlasništvu tajkuna, imao je jedan pristojan odnos prema političkim protivnicima, imao jedne kreativne nastupe kojima je promovisao svoju politiku, ponašao se kao jedan talentovani književnik, imao 22% osvojenih glasova na biralištima u Čačku. Te 2016. godine ušao u ovu Skupštinu, nije se ponašao u skladu sa ovim kodeksom, naprotiv, divljanje i nasilje su bile reči koje ga opisuju i već 2017, u istom tom Čačku, građani su ga kaznili da je dobio svega nekoliko procenata na na predsedničkim izborima.Podsetiću svoje Čačane, moram da iznesem jednu činjenicu, da su Čačani velike lokal patriote i uvek su za to da glasaju za čoveka iz svoje sredine, i u selu u kome je rođen Boško Obradović, selu Vranići, gde je imao više od 50% osvojenih birača 2016. godine, kada je pristojnost bila mera njegove politike, već 2017. godine kada su divljanje i nasilje bili mera njegove politike on je dobio svega nekoliko glasova, a njegovi rođaci, njegova svojta koji žive u tom selu, glasala je za pristojnog političara i velikog državnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Osvrnuo Vučića.Osvrnuo bih se ovde na jednu stavku na koju se kolege nisu uglavnom nisu o tome diskutovale, a mislim da je to važno, u članu 19. stoji – narodni poslanik odgovaraće na zahteve predstavnika sredstava javnog informisanja za davanje informacija u vezi sa obavljanjem poslaničke funkcije. Ukratko, mi smo u obavezi da svim novinarima odgovaramo na njihova pitanja, pa kada su i ona zlonamerna.Kao što ste videli, mi kao sledbenici predsednika Aleksandra Vučića, Aleksandar Vučić najviše odgovara na pitanje novinara N1 i Nove S, odnosno na pitanje novinara onih medija koji su pod kontrolom tajkuna Dragana Đilasa.Međutim, vrlo je važno, to građani ne znaju, mi ovde znamo, pogotovo oni koji su iz medija, da smo mi u obavezi da odgovaramo onim novinarima koji su zaposleni kod pravnog lica, a koje je registrovano u centralnom registru medija APR-u.Dakle, mediji koji nisu registrovani u Centralnom registru medija, u APR-u, mi nismo u obavezi da im odgovaramo na pitanja zato što su to fantomski portali i zato što su novinari koji rade za fantomske portale zapravo lažni novinari i mi nismo u obavezi njima da odgovaramo. Ali, u obavezi smo na primer da odgovaramo novinarima opozicionog medija lista „Blic“ zato što kraju, u članu 26. stoji – za nepoštovanje kodeksa mogu se izreći sledeće mere: opomena i javna opomena. Javna opomena se objavljuje na internet stranici Narodne skupštine u trajanju od 30 dana.Bilo je kritika u pojedinim medijima proteklih dana kako je neophodno da postoji i novčana kazna. Međutim, ne slažem se sa tim zato što je jedna javna opomena žuti karton od građana Republike Srbije i svaki narodni poslanik koji želi da traje na političkoj sceni će se truditi da ne dođe u situaciju da dobije javnu opomenu. Dve javne opomene, to znači crveni karton od građana Republike Srbije i nestajete sa političke scene.Tako da, svi ovi koji na narednim izborima žele da uđu u parlament, imaju šansu samo ako su pristojni, a svako ko je u vlasništvu nepristojno bogatog Dragana Đilasa i on je nepristojan i građani Srbije mu neće dati šansu da ovde predstavljaju građane u parlamentu Republike Srbije.Kada smo već kod pristojnosti, ne postoji ništa pristojnije nego kada vladajuća većina izglasa da cenzus spustimo sa 5% na 3%. Živela Srbija.

Aleksandar Vučić – Za našu decu ima još 62 minuta i da još neki ovlašćeni predstavnici drugih poslaničkih grupa imaju vremena, tako da se današnje glasanje očekuje negde pre pauze, možda i ranije između jedan

da pričam o našim političkim protivnicima, nije viteški, ne želim, nisu tu prisutni, a volim u četiri oka da se pogledamo više nego išta i mislim da je to nešto što je i odlika onih ljudi koji se bave politikom. Svakako o nekim stvarima koje su neke vlasti ranije radile možemo uvek da pričamo, ali ne volim ad personom zato što svakog protivnika volim da gledam u oči i da mu kažem šta mislim.Elem, donosimo kodeks, Bogu hvala, s tim što moramo da naučimo nešto, često se kritikuje Narodna skupština, nažalost po poverenju je na vrlo niskim granama. Nije to od sadašnjeg mandata, moram da kažem da je pre 2012. godine procentualno poverenje u Narodnu skupštinu bilo svega 7%. Sada je negde na 14, 15% što je takođe malo, ali opet je neko poboljšanje.Međutim, strašno je za jedno demokratsko društvo kada narod nema poverenje u najviše zakonodavno telo. Ima tu i krivice nas poslanika, a ima i krivice zato što je vođena jedna monstruozna predizborna, odnosno predizborna monstruozna kampanja, pa između ostalog i pred izbore, ali generalno je uvek vođena jedna monstruozna kampanja protiv parlamenta, jer na taj način vi najbolje ubijate demokratiju tako što ružite parlament

koji se skoro besplatno hrani u restoranu itd, ona kada to sto puta ponovite tu laž po gebelsovskom principu, onda to postaje nažalost istina kod naroda.Onda doživite jednu jezivu stvar, ima ljudi koji bi nažalost možda najviše voleli da vide nas poslanike kako visimo ovde ispred parlamenta i dodatno da nas gađaju kamenicama dok visimo. Nažalost je to tako u našem društvu. Mi ćemo to morati iz korena da menjamo.Sad, ako ružimo toliko parlament i ako kažemo sve najgore o tom parlamentu, onda govorimo sve najgore i o svom narodu, jer kakav narod koji prenosi svoj suverenitet na poslanike, kakvi poslanici takav narod, kakvi sveštenici takav narod, kakva elita takav i narod, a mi nismo tako loš narod, mi smo jedan divan narod. Mi smo narod dobrih i čestitih ljudi. Moramo da shvatimo Skupštinu kao narodno predstavništvo.Znate, vi ovde kada biste spomenuli primanja narodnih poslanika, to čak ne smete više nigde ni da govorite, mi imamo ubedljivo ubedljivo i ne žalimo se, kako je narodu tako je i nama, ali ubedljivo najniža primanja u Evropi sigurno, a za svet tu smo negde.Entitet Republika Srpska, koji nažalost, meni lično, nažalost nije država, ali entitet duplo veće plate poslanici njihovi imaju od naših poslanika ovde. Ali, bitno je reći kako smo mi bezrepa stoka koja ovde jede, pije džabe i prima platu i ništa ne radi. Moramo to da promenimo.Mi svojim ponašanjem, dostojanstvenim ponašanjem ovde u Skupštini moramo da vratimo poverenje građana.Moram da kažem,

Ali, kad dođu novinari, pa vas 300 puta pitaju, pa vi ne odgovorite, onda kažu – vi ste nevaspitani. I upotrebe uvek jednu argumentaciju u kojoj su, nažalost, u pravu – vi ste poslanik, dužni ste da odgovarate. Tu nemate šta da kažete, morate da im odgovorite.Možda mi imamo pravo nekada da se ljutimo na neke medije, u pravu je moj kolega Jugović, pitanje je da li mi kao narodni poslanici bi trebalo da prihvatamo da idemo na tzv. prekogranične kanale iz mnogo razloga – da li oni plaćaju ovde porez, da li krše zakone. Sve ste to u pravu, ali, ti ljudi o nečemu ovde izveštavaju i neretko nam vređaju porodice. Da ne govorim o tome što, recimo, porodicu predsednika Republike razvlače na sve moguće načine, to je najmonstruoznija kampanja koja se vodi.Sad se postavlja pitanje – imamo li pravo da odbijamo da tamo idemo? Ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta da vam kažem. Ja smatram da svako od nas ima pravo nekog izbora. Ali, opet, dostojanstvo narodnog poslanika ste dužni svuda da afirmišite. Ja lično otići ću gde god me pozovu, iako nevoljno, iako sa, čak priznajem iskreno, dozom gađenja. Ali ću otići, jer smatram da mi je to dužnost, ja sam narodni poslanik.Čast je biti narodni poslanik. Nekada je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevini Jugoslaviji, pa i ranije, Kraljevini Srbije, bila velika čast biti poslanik. Važniji si bio nego ministar. Ja sam vrlo ponosan, moj čukundeda je bio poslanik i u Zemaljskom saboru Bosne i Hercegovine, dobio je 20 godina Arada zatvora i učestvovao u atentatu na Gavrila Principa, ali kasnije je bio poslanik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovde sam mu našao stenograme. Znate li koja je to čast? Znate li vi šta je značio nekad narodni poslanik?Danas, nažalost, zbog ovakve kampanje koja se vodila prema narodnim poslanicima mi smo nešto najgore što postoji. A pogledajte samo druge parlamente! Kažu da se ovde svašta dešavalo, pa su neke iznosili, pa se neko valjao, pa su bile strašne reči. Ljudi, parlament i služi da kažemo jedni drugima čak i najteže reči. Zato što je to nešto što je normalno, zato što je to demokratija. Bolje mi da se čak ovde u parlamentu potučemo, nego da se narod tuče na ulici.Mi smo ti koji moramo da kanališemo nezadovoljstvo suprotstavljenih strana ovde u parlamentu. I da se nešto ne lažemo – mi smo vlast, ljudi. Mi smo najviše odgovorni za stanje u državi, zato što smo vlast. I koliko god se opozicija ponaša neracionalno, potpuno van pameti, ali mi moramo da pokažemo da smo iznad toga i mi moramo svuda da izađemo. Čak i kad nas vređaju, moramo da budemo iznad tih uvreda i da izađemo u susret i da se pogledamo u oči. Zato što smo vlast i moramo da budemo iznad toga.Zato vas molim da usvojimo ovaj kodeks. Da jednom za svagda naučimo čitavu javnost da je čast biti narodni poslanik, da narodni poslanik vlasti uvek ima veću odgovornost nego bilo ko drugi i da debatu političku vratimo u parlament. Mislim da je to izuzetno lekovito za ovo društvo. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću.Reč ima narodni poslanik Mladen Bošković. Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, u prvom danu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije razmatrali smo predloge zakona tri ministarstva Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i Ministarstva spoljnih poslova.Pred nama su bili i deset predloga odluka, a ja ću pričati na temu Predloga odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska pitanja 17. decembra ove godine.Kodeksom ponašanja narodnih poslanika uspostavljamo etičke standarde ponašanja koje ćemo mi, narodni poslanici, da poštujemo i primenjujemo u obavljanju poslaničke funkcije za koju smo izabrani od strane građana Republike Srbije 21. juna ove godine.Osnovni godine.Osnovni cilj usvajanja i promovisanja kodeksa ponašanja narodnih poslanika jeste jačanje poverenja građana u Narodnu skupštinu kao najvišeg zakonodavnog organa jedne države.Mi kao narodni poslanici obavljamo poslaničku funkciju u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Narodnoj skupštini, Poslovnikom i kodeksom koji ćemo da usvojimo, kao i drugim propisima i opštim aktima. Moramo da se ponašamo na način kojim ćemo jačati integritet ovog visokog doma, što i činimo, i da jačamo poverenje javnosti, tj. naših građana, svakodnevnim radom i trudom u Narodnoj skupštini.Narodni poslanik učestvuje u radu Narodne skupštine i njenih radnih tela, radnih grupa za izradu predloga akata i drugim oblicima rada. Naš posao je da ostvarujemo stalni i neposredni kontakt sa građanima u poslaničkim kancelarijama, na tribinama i drugim javnim skupovima, kao i odgovaranje na pitanja građana koja su upućena poštom ili elektronskim

poslanik takođe, kao slobodno izabrani predstavnik građana, deluje u javnom interesu građana, kojima je odgovoran za svoj rad i obavezan je da postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije.Samo da naglasim, trebamo poštovati sledeće opšte etičke vrednosti u našem radu, kako dok smo u ovom visokom domu, tako i van njega, a to su: istina, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost. Za nepoštovanje kodeksa mogu se izreći mere opomene i javne opomene.Moram da kažem da podržavam uvođenje novog krivičnog dela za vređanje političara, njihovih porodica i naravno da postoji posebno krivično delo ako se vređaju deca i roditelji političara,

Zna se ko napada porodicu – samo ljudi koji su isfrustrirani, koji nemaju u sebi gram morala i ne znaju na koji način drugačije da se bore sa nama, osim lažima, pretnjama i uvredama. A napad na porodicu kao svetinju je ozbiljan napad na državu, pa i samo društvo.Podsetiću vas, što se tiče etičkih vrednosti i kodeksa ponašanja narodnih poslanika, šta je sve radio bivši poslanik Boško Obradović dok je boravio u ovom visokom domu, a to je da je u Narodnu skupštinu Republike Srbije ušao sa kamenom, vređao strašnim rečima i napadao bivšu predsednicu Narodne skupštine gospođu Maju Gojković, fizički napao narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića, fizički napao poslanika Marijana Rističevića, ulazio sa pištaljkom u veliku salu i zviždao, vukao i cepao zastavu Republike Srbije dok ga je skupštinsko obezbeđenje izbacivalo iz sale posle bezbroj opomena predsednice, a znamo da je zastava jedan od simbola svake države. pokušaj nasilnog ulaska u Narodnu skupštinu pre samo par meseci.Šta vi gospodo iz opozicije zapravo želite? Da nas vratite 20 godina unazad, u prošlost i nasilnim putem da uđete u parlament i uzmete vlast, pošto na izborima očigledno ne možete?To više ne smemo da dozvolimo da se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Samo jednu Srbiju imamo i ni jednu drugu.

jer sam sasvim siguran i ubeđen da će ovaj sastav biti upamćen samo po radu i trudu kojim se zalažemo, svi mi narodni poslanici, da našim građanima bude bolje.Podržaću sa zadovoljstvom kodeks ponašanja narodnih poslanika. Takođe, ću podržati sve ostale predloge zakona i odluka koje smo razmatrali na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja.Živeo Negotin, živela Srbija. Hvala.

kodeks je važna tema. Važno je kako se narodni poslanici ophode prema dužnosti koju su dobili, časti koju su dobili od građana Srbije na izborima, da ih predstavljaju u ovom visokom Domu.Važno je i kako se ponašaju van parlamenta. Važno je kako shvataju tu čast koju su dobili, da li je shvataju kao čast, da obavljaju funkciju narodnog poslanika ili kao privilegiju.Mi smo imali veliki zadatak 2012. godine, da napravimo danas paralelu, kako danas funkcioniše parlament. Danas narodni poslanici koji čine vladajuću većinu doživljavaju ovo mesto i ovu funkciju kao veliku čast, a nekada su oni koji razvlače sve nas svakodnevno po raznoraznim portalima i medijima, upravo doživljavali sve ovo kao privilegiju i kao priliku da oni iz jednog ili više mandata, izađu mnogo bogatiji, nego što su u sve to ušli. Obično su kao goli slepci ulazili u ovu Narodnu skupštinu. Pa tako, iz tog njihovog razvlačenja, iz tih njihovih monstruoznih ideja i razmišljanja proizilaze i neka dela, tj. nedela koja čine na svakodnevnom nivou.Ja sam doneo ovde nekoliko pravih primera kako su oni prethodnih dana delovali, pa bi valjalo pošto se time nisu, bar oni mediji koji su, a većina je pod kontrolom tog tajkuna i lopova Dragana Đilasa, većina je pod njihovom kontrolom i evo ja ću pokazati, govorio sam na prošloj sednici o tome da je upravo Dragan Đilas inspirator svih tih nedela, svih tih monstruoznih poziva na likvidaciju predsednika Republike, njegove porodice, na silovanje njegove ćerke, na iživljavanje nad sinovima, izmišljanja, fabrikovanja laži, svakodnevnih. Ne možete zamisliti dokle bolesna mašta Dragana Đilasa može da dospe

ovo što je Koraks napravio. Pogledajte, molim vas kolege narodni poslanici, 19. decembra je ovo izašlo u jednom od njihovih listova. Ja ne mogu to ni da nazovem dnevnom novinom, to je pamflet Dragana Đilasa, politički pamflet Dragana Đilasa. Čemu služi ovo? Čemu ovo služi, kada su oni rekli da smo mi ludaci zato što govorimo o tome da je Dragan Đilas i njihovi mediji inspirišu nekakve kretene, na to da pozivaju na ubistvo predsednika Republike.Oni upravo ovde pokazuju pojedine narodne poslanike kako kopaju raku predsedniku Republike. Čime se bavi jedan karikaturista?

osoba nije ni za kakav zakon, ni za kakva ispitivanja, ni za kakvu policiju, to je za psihijatrijsko veštačenje, da se ustanovi da li je ta osoba normalna i da li ta osoba može da javnost bilo čime obaveštava, pa i na ovakav način. To je jedan od primera.Imamo drugi primer, koji je bio pre nekih mesec dana, a to je gde oni posebno vole to na "Tviteru", gde je Dragan Đilas između ostalog napisao da će oni i na ulici da se bore za vlast. Zar ovo nisu pravi primeri, sa svog profila, pravi primeri toga, na koji način oni vide politiku, demokratiju, kako to iz njihovog ugla izgleda, kada ne može narod i kada narod neće da takve vidi na vlasti i da ih gleda na vlast, onda oni vide priliku da sa svojim kriminalcima, batinašima i ubicama se udruže i da probaju na silu, na ulici da svrgnu sa vlasti predsednika Republike Aleksandra Vučića i sve one ljude koji su legalno i legitimno izabrani, evo danas u Narodnoj skupštini i na druga važna i odgovorna mesta u Republici Srbiji i na kojima imaju rezultate na koje je cela Srbija ponosna.Zatim,

ono što je jedan sud zabranio, da kažemo da je Dragan Đilas lopov. Da pitamo odakle ti 24 miliona prijavljene imovine u evrima? Odakle to. Da pitamo odakle onih 619 miliona baš dok si bio na vlasti? Kako tih 619 miliona, tako pametan, sposoban, genijalan, nisi uspeo da ostvariš u tim prijatnim firmama, kada nisi bio na vlasti, pre dolaska na vlast ili posle? To posle bi bilo nečasno, znači da je pokupio veze, pa je koristio. Pa, pre dolaska na vlast, da si ti, majstore, tada, imao uspešnu privatnu kompaniju, zaradio pošteno svoj novac, prikazao si to, platio si porez u državi u kojoj živiš. Ne. Ti si došao na vlast, vodio si nekakvu fiktivnu, fantomsku kancelariju, za ne znam ni ja šta, bio si direktor, ne znam ni ja čega.Onda si posle toga postao gradonačelnik Beograda, vladao iz dana u dan sa aferama, da ne nabrajamo više, od razno raznih tramvaja, raznih baza gradova, Terazija, mosta, čega sve ne, nameštao tendere, javne nabavke svojim prijateljima, stotine miliona evra pokradene preko toga, pa je zato SNS pre dolaska na vlast obećala donošenje novog Zakona o javnim nabavkama, čime smo stotine miliona evra uštedeli u zadržali u džepovima građana Srbije i zaustavili odlivanje para ovog naroda da ide u džepove tajkuna, da oni mogu da se bahate po raznim Maldivima u radno vreme Narodne skupštine, kao što je radio pa su trošili one silne novce, sećamo se, Kena u Smederevskoj Palanci na pivo i kako je sve to tada funkcionisalo.Pravi primer

na "Jutjub" kanalu koji uređujem, izvesni Kristijan Takac, napisao je komentar, mene je sramota i ovo da čitam javno, zato ću to da prikažem, gde ta osoba upućuje nakon nekoliko dana mojih isticanja Dragana Đilasa i poziva toga da odgovori odakle 619 miliona i nazivanje njega lopovom, da dobijemo ovakvu čestitku, gde javno ti ljudi koji podržavaju nasilno menjanje vlasti u državi Srbiji i koji su inspirisani, da kažem, delovanjem mafijaškim, tajkunskim, kriminalnim Dragana Đilasa, pozivaju na silovanje moje majke i moje maloletne ćerke javno i eksplicitno, direktno, bez ikakve dileme.Ako nekog ovo u Srbiji zanima od medija, ja ću ovo i da mu dostavim, nema nikakvih problema, pa da vidimo da li više vrede lažne suze kupljene u apoteci Dragana Đilasa i ono nameštanje, aj sad počni da plačeš, ili kada se preti predsedniku Republike i njegovoj deci, ili bilo čijoj deci u Republici Srbiji, da li bilo čije dete u ovoj zemlji sme da bude žrtva zbog toga što se njegovi roditelji bave nekim poslom koji se ne sviđa nekom kriminalcu.Meni je čast kada bilo koga od mojih kolega razvlače po njihovim medijima. To je dobro, to je sjajno, znači, nešto ste dobro uradili za svoju zemlju. Jer kada oni koji su ostavili dugove, nesreću, ruševine na sve strane od ekonomskog sistema, vojske, policije, sve je propadalo za vreme njihove vlasti, dođemo mi koji predvođeni predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem podignemo ovu zemlju na noge, postane ponosna, čvrsta, stabilna, da može da se pohvali da je jedna od najuspešnijih po privrednom rastu, najuspešnija u ovom momentu u Evropi, a sa druge strane, imate te ljude koji se ovim, ovakvim stvarima bave.Jasan je izbor za građane Srbije, nikakve dileme nema, većina građana u Srbiji su pristojni i normalni ljudi. Oni od nas traže da pristojno i ovde komuniciramo, da govorimo o temama dnevnog reda, danas o kodeksu, o kodeksu ponašanja narodnih poslanika, kako oni vide parlament Republike Srbije.Ja ne mogu da zamislim da je na neku nesreću neko od njih danas ovde na šta bi to ličilo. To ne bi bila Skupština, to bi bio cirkus, jer bi oni pokušavali da od ovog parlamenta naprave ruinu u onom moralnom smislu, apsolutnu ruinu.Građani Srbije to nisu na izborima dozvolili.

koje ste predložili nije dobro iz nekog drugog ugla ili hoću da čujem argumente s vaše strane zašto je potrebno doneti neki zakon, neko zakonsko rešenje baš tako kako je predloženo, kako će to na moj život da utiče bolje, kako ću da imam veći standard, veću platu, veću penziju, to je ono što me zanima, da li ću moći detetu da platim školarinu, da mu kupim patike, a ne da oni na svojim portalima vode diskusiju da li neko ima duks od 70 evraKažite mi odakle Đilasu te vile od toliko miliona? Odakle tih 40 nekretnina. Bata Gojko se namučio noseći sigurno gajbice ili ko zna šta je radio u svom životu da bi steko tih 40 nekretnina, mukica. Treba stvarno da mu čestitamo. Treba se mnogo mučiti, pa 40 nekretnina steći, dok građani Srbije nisu mogli da steknu ni jedan stan od 30 kvadrata za vreme njihove vlasti.Onda oni govore u svojim emisijama ko se kako ponaša u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da li da li smo mi istinski predstavnici većinske Srbije. Pa, naravno, većinska Srbija, pristojna, kažem, moderna, želi Srbiju koja napreduje, koja se razvija, koja se zapošljava, koja radi, koja želi da uči, koja želi da se usavršava svakoga dana, a ne da se usavršava tako što će da se svađa, već tako što će da ide u biblioteku da uči strane jezike, da čita knjige, da radi na sebi. Ne možete to sa takvima na vlasti kao što su oni bili. To je bila gola borba za opstanak za egzistenciju, da ovaj narod preživi samo to vreme dok dočeka da neko drugi dođe na vlast i dočekali su državnika, a ne političara. Opet kažem više puta, dočekali su državnika Aleksandra Vučića da stabilizuje jednu zemlju, da se udari šakom od sto i da se kaže - dosta pljačke, dosta otimačine, dosta politikama laži.Ne možete sada da kažete da autoputevi koji smo izgradili da ne postoje. Ne može niko da kaže da je sto puta otvoreno po kilometar autoputa, kao što su oni radili. Ne možete za obilaznicu oko Beograda da kažete da ne postoji, kada postoji.Svi se sećate koliko su puta na svojim medijima otvarali obilaznicu oko Beograda. Od 2000. godine, pa do 2012. godine, maltene, svake godine smo slušali - sledeće godine se završava.O metrou smo slušali 50, 60 godina unazad i niko ništa nije uradio, a sad znamo tačno i kada će da krene da se radi, kada ćemo imati prvu liniju metroa. godine će već prvi ljudi da se voze u metrou u Beogradu. To znamo, a znamo i da će to da bude, zato što je sadašnja gradska vlast odgovorna. Svako dato obećanje je održala svojim građanima i na tome se bazira politika Srpske napredne stranke.Pažljivo da sagledamo šta su potrebe građana Republike, šta je neophodno da se uradi u kom momentu u državi, vidimo s čime raspolažemo, šta nam fali, uradimo sve da bismo ispunili ta obećanja, ispunimo obećanja, izađemo na izbore, osvojimo većinu u parlamentu i onda dođe neko da nas diskredituje. Dođe vam lopov i kriminalac sa svojim nazovi novinarima i ko zna čime sve da piše raznorazne bljuvotine o svima nama.Pa, što ovo ne objave? Što pretnje silovanjima ne objavljuju? Što ne objavljuju da ovaj ludak izopačeni preti nasiljem na ulicama Beograda? Što to ne objavljuju? Što ne objave od ovog ludaka Koraksa karikature? Što to niko ne objavi? Što to ne sme da objave?

vas molim da svi zajedno budemo odgovorni, da ovo shvatimo kao veliku obavezu i veliku čast, a verujem da građani Srbije to vide i da na pravi način sve to znaju i da procene i da ocene. Hvala Zahvaljujem, kolega.Narodni poslanik Miloš Banđur ima reč.